Pošto je Narodna skupština obavila pretres o kandidatu za predsednika Vlade, Programu Vlade i kandidatima za članove Vlade, pre prelaska na odlučivanje podsećam vas, da prema članu 270. stav 2. Poslovnika, Narodna skupština o Programu Vlade i izboru predsednika i članova Vlade odlučuje u celini, tajnim glasanjem, osim ako ne odluči da se glasa javno. Ako Narodna skupština odluči da se glasa javno, glasa se prozivkom.Predlažem da Narodna skupština o Programu Vlade i izboru predsednika i članova Vlade glasa javno, prozivkom narodnih poslanika.Stavljam na glasanje ovaj

nije glasalo 54 od ukupno 214 narodnih poslanika.Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova odlučila da se o Programu Vladi i izboru predsednika i članova Vlade glasa javno, prozivkom.Pošto je Narodna skupština odlučila da se o Programu Vlade i izboru predsednika i članova Vlade glasa javno, prozivkom, podsećam vas da Narodna skupština istovremeno glasa o Programu Vlade i izboru predsednika i članova Vlade, zatim da Narodna skupština odlučuje o izboru Vlade u celini i to većinom glasova svih narodnih poslanika.Takođe vas podsećam da je članom 131. Poslovnika uređen postupak sprovođenja javnog glasanja prozivkom i da shodno toj odredbi generalni sekretar Narodne skupštine proziva narodne poslanike po azbučnom redu, prezimenom.Narodni poslanik koji pristupa glasanju izgovara reč „za“, „protiv“ ili „uzdržan“.Generalni sekretar Narodne skupštine zapisuje izjavu narodnog poslanika ili njegovu odsutnost uz njegovo ime i prezime na spisku.Stavljam na glasanje Program Vlade i predlog za predsednika i članova Vlade u celini.Pristupamo glasanju prozivkom narodnih poslanika.

odsutna;Đorđević Vladimir – protiv;Đorđić Đorđo – protiv;Đukanović Vladimir –

odsutan;Jovanović Branimir – za;Jovanović Darko – za;Jovanović Dragan – za;Jovanović Jadranka – za;Jovanović dr Miloš – protiv;Jovanović protiv;Jovanović Nataša – za;Jovanović Snežana – za;Jonić Dragan

protiv;Mihailović Vojislav – odsutan;Mihajlović Nataša – za;Mihajlovski Ilo –

za;Nikolić Ivana – za;Nikolić Milica – za;Nikolić Slobodan

protiv;Palalić Jovan – za;Palurović Jasmina

Pošto smo obavili glasanje prozivkom narodnih poslanika, zaključujem glasanje.Dozvolite mi da saopštim rezultate glasanja: od 213 narodnih poslanika koji su pristupili glasanju, za predlog je glasalo 152 narodnih poslanika,

glasao je 61 narodni poslanik, uzdržanih nije bilo, odsutno je 37 narodnih poslanika, nije bilo narodnih poslanika koji nisu želeli da glasaju.Pošto je za Program Vlade i Predlog za predsednika i članove Vlade glasalo 152 narodnih poslanika, što predstavlja većinu od ukupnog broja narodnih poslanika, konstatujem da je Narodna skupština usvojila Program Vlade i izabrala Vladu u predloženom sastavu.Dozvolite mi da u vaše i u svoje ime čestitam predsedniku, potpredsednicima i ministrima u Vladi na izboru.Sada određujem pauzu u trajanju od 30 minuta, kako bi se izabrani članovi Vlade pripremili za polaganje zakletve.Hvala